Hvala vam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

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani sabornici. Ovdje je evo pred vama Zakon o središnjem državnom registru. Ovo područje je dosada, odnosno vođenje Središnjeg registra državne imovine bilo uređeno Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH iz 2013. godine. Taj zakon je prestao važiti 8 lipnja 2018. U tom zakonu, prethodnom iz 2013. bilo je propisano da će registar državne imovine do donošenja novog zakona voditi Ministarstvo državne imovine. Novim prijedlogom, odnosno novim Zakonom o središnjem registru, registar će voditi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. A evo i nekoliko razloga zašto je to tako. Naime, do sada je ukupno bilo onih obveznika koji su popunjavali registar središnje, bilo ih je ukupno 227. Od tih 227 obveznika popunjavanja registra državne imovine samo jedan od tih 227 je bilo i Ministarstvo državne imovine. Tu su i mnogi arhivi, muzeji, HNB, Hrvatske Hrvatske šume, Hrvatske vode, MORH, sva ministarstva, Geodetska uprava a sad ovim prijedlogom zakona biti će više od 2000 obveznika unosa, državne imovine u taj središnji registar. A nitko od tih, imovinu od tih obveznika ni jedna nije pod nadzorom Ministarstva državne imovine, niti upravlja Ministarstvo državne imovine tom imovinom. Dakle ovaj zakon predlaže da Središnji državni registar državne imovine vodi Središnji ured za digitalno društvo a obveznika odnosno i vlasnika i nositelja vlasničkih prava imovine RH biti će više od 2000 koji će popunjavati središnji registar a Ministarstvo državne imovine će imati svoju evidenciju posebno a ta evidencija će biti i sastavni dio registra državne imovine koji će voditi Središnji ured za digitalno društvo. Ministarstvo državne imovine i inače ministarstvo ne može biti uslužni servis za 2000 korisnika i niti se može ni informatički ni ljudski potencijal širiti toliko koliko je potrebno za vođenje. I mislimo da je potrebno i da je ovo najbolje rješenje da neovisno tijelo koje je i osposobljeno za takvo nešto i predviđeno za tako nešto da vodi Središnji registar državne imovine. Propisuje se tko su sve obveznici a do sada nisu bili obveznici a od sada će biti i jedinice lokalne samouprave, sva trgovačka društva, jedinica lokalne samouprave, proračunski, izvanproračunski korisnici državnog proračuna, proračunski, izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne, odnosno područne samouprave, sva trgovačka društva, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač RH ili jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne samouprave. Ustanove također će biti obveznici unosa podataka imovine kojom raspolažu i to one ustanove kojima je jedan od osnivača RH ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica područne samouprave. Isto tako ustanove kojoj je jedan od osnivača ustanova čiji je osnivač RH ili jedinica lokalne samouprave i sve pravne osobe sa javnim ovlastima. Registar državne imovine će time dobiti potpunu jednu cjelinu gdje će se na jednom mjestu voditi imovina imovina cijele RH bez obzira tko njome upravlja ili tko je bio korisnik a kažem biti će više od 2000 korisnika i obveznika unosa u Središnji državni registar. Inače sadašnja situacija državnog registra nije potpuna, nije točna i zbog toga što obveznici unosa podataka ne izvršavaju svoje uredne obveze jer nisu ni propisane kazne za neizvršenje. Ovim zakonom se propisuju i prekršajne kazne i obveznici će morati dostavljati na vrijeme sve promjene i podatke vezane za imovinu kojom raspolaže. Trenutno u registru državne imovine imamo 17266 nekretnina u evidenciji. Knjigovodstvena vrijednost je negdje oko 2 milijarde i 300 milijuna kuna. Za 6488 nekretnina nema knjigovodstvene vrijednosti, vodi se 0 knjigovodstvena vrijednost. Samo u 2017. od kad je Ministarstvo državne imovine, mi smo za 3780 nekretnina unijeli knjigovodstvenu vrijednost, to znači da je unatrag godinu i pol dana bilo više od 10 tisuća nekretnina bez knjigovodstvene vrijednosti. To je golem posao, ali zato će sada svaki obveznik imati svoj dio posla koji će unositi sa knjigovodstvenom vrijednosti u registar državne imovine, a Ministarstvo državne imovine naravno onom imovinom kojom raspolaže. 3622 su zemljišta u registru državne imovine, 448 milijuna metara kvadratnih i 298 milijuna kuna knjigovodstvene vrijednosti. 6724 poslovna prostora, 6117 stanova. Kad bih vam samo jedan podatak kazao, onda biste lakše lakše predočili sliku zbog čega registar državne imovine nije točan, nije potpun i koliko koliko će trebati vremena da on postane točniji. On je već točniji nego prije godinu dana i potpuniji. Ali tu puno drugih okolnosti utječe na to je li registar odgovara stvarnom stanju ili ne. Naime, vrlo često dolazi do promjene vlasništva, posebice u odnosu jedinica lokalne samouprave i RH. Svaki dan se donose rješenja kojim se utvrđuje novi vlasnik. Ta rješenja se nisu u pravilu ažurno unosila u registar. Povrat koji se rade na pojedinim područjima obuhvaćaju toliko čestica da samo za jedan povrat ima nekoliko stotina čestina na jednom području. Taj proces, procedura povrata traje 20 godina. Od 1997. do danas i na to mi ne možemo utjecati. Uredi državne uprave donose rješenja, a ne donose ga i po 20 godina. Kad ga donesu onda na to ima se pravo žalbe, pa Ministarstvo pravosuđa donosi na drugom stupnju odlučuje, pa ponovo se vraća na ured državne uprave, pa onda kad opet nakon toga donese ured državne uprave rješenje na Upravnom sudu se rješavaju sporovi. Tu je na ne tisuće, na stotine tisuća nekretnina u pitanju koje svaki dan variraju i ne može se stvarno utvrditi stanje u državnom registru. Zato će ovaj Zakon o središnjem registru državne imovine postati infrastruktura temeljna za realno stanje i vođenje sve imovine u vlasništvu RH jer propisuje obvezu svim obveznicima unosa podataka i svim nositeljima vlasničkih prava da imaju obvezu unijeti u središnji državni registar imovinu kojom raspolažu i kojom upravljaju. Često se poistovjećuje ministarstvo državne imovine sa cijelom imovinom RH, međutim to je vrlo mali dio od onoga koji je od vas išta RH samo ako spomenemo

Ministarstvo državne imovine koje je i onako ima proračun 0,04% od ukupnog proračuna RH i ima broj zaposlenih je toliko mali broj, nema gotovo niti jedna druga institucija u RH. Ali neću vas zamarati koliko smo i samo sa tim uskraćenim resursima počinili i napravili od kad je Ministarstva državne imovine, to ćemo nekom drugom prilikom kad bude i Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, malo ću detaljnije o tome. Predlažem da prihvatite u prvom čitanju Zakon o središnjem državnom registru, registru državne imovine, a sve sugestije su dobrodošle i ugradit ćemo u drugom čitanju ako one pripomažu učinkovitijem evidentiranju i upravljanju državnom imovinom. Nije potrebno naglašavati da ni ovaj Zakon, pa ni onaj Zakon o upravljanju državnom imovinom nema nikakav ni stranački ni ideološki predznak, a kamo li .../Govornik se ne razumije./... ili da ima u sebi nekakve kriptirane namjere. Nadam se vašoj potpori. Hvala lijepa. Za repliku se javio zastupnik Stjepan Čuraj. bože Ustava, dostave i unose podataka i onda kaže pod nekim podstavkom, mislim da je 5., trgovačka društva, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač RH. E sad, mene zanima inače, riječ osnivač se veže uvijek uz ustanove, ne toliko baš uz trgovačka društva, zanima me što je sa trgovačkim društvima u kojima država ili jedinice nisu osnivači, ali imaju udjele. Da li je to, se podrazumijeva, jel kasnije opet navedeno je u preambuli odnosno u čl. 2. šta se smatra pojam državne imovine. Znači, malo je tu sada što se tiče,

ako bude potrebno još detaljnije definirati, definirati ćemo, ali sva trgovačka društva kojima je osnivač jedinice lokalne samouprave ili kojima je osnivač RH ili pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave ili RH također su obveznici

Ministre Marić, vi ovim zakonskim prijedlogom proširujete zapravo broj ljudi koji će upisivati imovinu u registar državne imovine, sa jednog malog broja ljudi, na jedan veliki broj ljudi, koji su razgranati u mnogim organizacijama, institucijama. Pa me zanima, hoće li biti organizirani nekakvi tečajevi korištenja tog sustava, te aplikacije i ako hoće, tko će snositi troškove edukacije dakle, edukacije ljudi koji će raditi na upisu državne imovine. Htio bi napomenuti, da sjetimo se velikih sustava kao što je Arkod, na kraju krajeva sustava zemljišnih knjiga, da su se pojavili problemi što kod edukacije zaposlenika, a što kod recimo Arkoda da sami upisuju građani, poljoprivrednici neke stvari, pa treba veliko predznanje za takve slučajeve. Odgovor poštovanog ministra Marića. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepe, zahvaljujem na replici, zastupniče Sinčić, naravno da se proširuju ovim zakonom popis onih koji su obveznici unosa podataka jer svi oni koji raspolažu imovinom i koji su u vlasništvu imovine RH dužni su voditi evidenciju imovine kojom raspolažu i dostaviti u središnji državni registar. Što se tiče informatičke potpore, sud je već u trećoj fazi, tako da će u 11. mj. biti priprema, mi ćemo dostaviti propisane obrasce svim obveznicima, na koji način će popunjavati i dostavljati u središnji državni registar. Tako da ćemo sa tom procedurom unificirati dostavu i središnji registar državne imovine. On će postati sigurno širi, ali i točniji. I nije prirodno i logično, da netko je vlasnik imovine RH, a da nitko za to ne zna i da nije na jednom mjestu evidencija. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, evo ja ću izraziti zapravo svoju određenu rezervu prema ovom zakonu. Nije mi jasna ta intencija prebacivanja registra da ga vodi središnji državni ured za razvoj digitalnoga društva. Iznijeli ste tu određene argumente s kojima se ja baš ne slažem, jer vi ipak vodite ministarstvo. Rekli ste da je malo, da ima mali proračun, da je malo zaposlenih, pa ja onda ne znam zbog čega još to mičete, jer morate, koliko sam vidio u zakon, micati i zaposlenike. A druga stvar, koja mi je sporna, to je zapravo ova obveze koje opet namećete jedinicama lokalne samouprave a još više su sporno prekršajne odredbe, ukoliko one to ne ispune. Ja mislim da tu trebate biti ipak malo fleksibilniji i gledati na to da nisu sve jedinice lokalne samouprave iste, posebno, evo, odnosi se to na manje općine i gradove i znati sa kojim oni kadrovskim a i fiskalnim kapacitetima raspolažu, i vrlo je teško ispuniti sve obveze. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Marića. **Marić, Jedinice lokalne samouprave već i sada su dužni dostaviti svoje podatke sukladno Zakonu o izvršenju državnog proračuna, ali to ne čine, ovaj zakon samo to regulira. slobodno zastupniče ako imate kakav prijedlog za poboljšanje u zakonu dostavite i kažite mi ćemo razmisliti u drugom čitanju ugraditi to. Ali, nije prirodno kada bi sada Ministarstvo poljoprivrede vodilo evidenciju imovine, kojom upravlja HNB svi bi se zgražali nad tim. institut vodio imovinu, kojom raspolažu Hrvatske vode, onda bi svi rekli, od kuda takva ideja. Kada bi Hrvatske šume vodile evidenciju imovine Hrvatskih voda, svi bi se, a kada je po naputku Europske komisije i svjetske banke, i ovo dati kao reformski zakon, da se donese zakon o središnjem registru državne imovine, jer da na jednom mjestu svi subjekti koji raspolažu imovinom moraju dostavljati podatke, mi provodimo ono što je za dobrobit Hrvatske. Hvala Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovane kolege. Klub zastupnika HDZ-a podržati će Zakon o središnjem registru državne imovine. Odmah bi na početku rekao, ono s čime je ministar maloprije u svojoj replici odgovorio, a to je da sam prilikom donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH rekao da je to doista jedan reformski projekt, izrada središnjeg registra državne imovine, koji bi na jednom mjestu trebao voditi evidenciju ne samo državne imovine, nego i imovine jedinice lokalne samouprave i jasno onda i cjelokupnu imovinu o vlasništvu RH. I slažem se s ministrom, nije logično da jedno ministarstvo koje ima temeljem zakona i temeljem uredbe o ustrojstvu svoj djelokrug rada, da vodi evidenciju koja je u vlasništvu drugih, središnjih državnih tijela, drugih korisnika državnog proračuna i javnih poduzeća jedinice lokalne samouprave i ustanova ustanova i društava u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Činjenica da je, postojeći registar državne imovine koju je do sada vodilo ministarstvo imalo, rekao bih svega 227 obveznika popunjavanja središnjeg registra govori dovoljno samo po sebi kako nije bila zahvaćena cjelokupna imovina RH i na taj način je postojeći Središnji registar bio invalidan. Stoga ovakav pristup koji nameće potpuno drugačiji način upravljanja vođenja državne imovine a koja će kao što je ministar rekao obuhvatiti preko 2000 novih obveznika popunjavanja Središnjeg registra državne imovine na najbolji način definirati će cjelokupnu imovinu RH i jedinica lokalne samouprave. Ono što je svakako potrebno istaknuti po meni to je da će Vlada uredbom u roku od 60 dana morati donijeti uredbu kojom će propisati način, ustrojstvo i način vođenja i održavanja samoga registra kako bi se uspostavi jedinstveni pristup koji bi onda vodio jedinice lokalne samouprave, koji bi vodio sve obveznike kako i na koji način dostavljati podatke o svojoj imovini kako bi se onda transparentnije, jednostavnije, učinkovitije i efikasnije moglo tom istom imovinom upravljati i koja bi s obzirom da je na jednom mjestu sublimirana mogla poslužiti kao baza za bilo kakve projekte, promišljanja, reforme, strategije itd., Ono što nije dobro a to je da ćemo mi kroz ovaj Središnji registar voditi imovinu koja još uvijek nije uređena, nije sređena dok se ne napravi cjelokupna državna izmjera i napravi katastar nekretnina još uvijek nećemo raspolagati doista sa cjelokupnom imovinom imovinom kako državnom tako niti imovinom jedinica lokalne samouprave ali će ovaj registar omogućiti da ono što je evidentirano, što je uređeno, što je ažurirano, što je primjereno, što se smatra imovinom države i jedinica lokalne samouprave temeljem povjerenja, odnosno načela povjerenja u podatke u zemljišne knjige će se na ovaj način na jednom mjestu a to je Središnji registar državne imovine moći očitati i pročitati, moći će se voditi evidencija. Prema tome mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Nadamo se da će nakon ove ljetne stanke doći zakon u drugom čitanju a sve one primjedbe koje će se istaknuti u samoj raspravi jasno da će ministarstvo razmotriti i po potrebi usvojiti. Evo u tom smislu dakle mi u Klubu zastupnika podržavamo takav zakon. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marko Vešligaj. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege saborski zastupnici. Prvo moram reći da je apsolutno neprimjereno da u ovom terminu kada nas nažalost ne gleda gotovo vjerojatno nitko jer svi znamo da su oči cijele Hrvatske uprte u Moskvu, raspravljamo o ipak jednom važnom zakonu jer uvijek kada se raspravlja o državnom imovini to je jako važno. Pohvaliti ću ministra koji je ovdje došao na ovu raspravu s obzirom na njegov i nogometni pedigre, to je stvarno za svaku pohvalu. No mislim da evo poruka vladajućima Nije dobro da u ovom terminu raspravljamo o nečemu što je jako, jako bitno, što smo sada na kraju zasjedanja Sabora imali prošli tjedan svaki dan rasprave, sada imamo 4 dana a kroz, kada je ono redovno onda imamo po 3 dana tjedno. Dakle sada smo nagruvali ne znam koliko točaka dnevnog reda, sve je vrlo hitno, danas je bilo sve vrlo važno za obaviti. Loša organizacija nažalost. No vratiti ću se ipak na ovaj zakon iznijet ukratko stav SDP-a. Evo mogu reći da je na početku mandata ove Vlade osnovano Ministarstvo državne imovine, objašnjenje je bilo zbog potrebe rješavanja nagomilanih problema sa državnom imovinom. Jest točno je da postoje ti problemi, no mi smo u SDP-u smatrali a i dalje smatramo da zapravo samo osnivanje ministarstva ne rješava gotovo ništa. Određenih rezultata i pomaka ima, bilo ih je i u prijašnjim Vladama ali onaj veliki, ključni iskorak nažalost još uvijek nije napravljen. Pohvala ministru i za jedan dobar PR koji radi u medijima, dobar dio državne imovine je poklonjen, evo nedavno, baš Katoličkoj crkvi 84 milijuna kuna, dakle vrijedna imovina u Splitu. Nažalost još uvijek nemamo onoga plana upravljanja imovinom, ministarstvo je, još jedanput ću ponoviti osnovano i imamo ovo što imamo ali ministarstvo bi u jednoj uređenoj državi ipak nešto trebalo predstavljati više. No, ja ću se osvrnuti kratko i na ovaj zakon, istaknuo sam već da ovi argumenti s jedne strane možda i stoje, međutim onda se opet postavlja pitanje postojanja samoga ministarstva. I tu ste ministre na neki način potvrdili ovo što sam i sad rekao jer ste rekli imate malo zaposlenika, imate mali budžet a sada ćete ih imati još manje. Ono što je također sporno, naravno to su obveze koje jest da imaju lokalne jedinice istina sad već obvezu vođenja tih određenih registara međutim s obzirom da znam, dolazim iz lokalne jedinice, koliko to kapaciteta iziskuje. I to je na neki način još jedna dodatna birokratizacija sustava jer registara imamo nažalost na sve strane. Imamo obvezu njihova popunjavanja a onda još evo prijeti se stvarno sa velikim prekršajnim odredbama na Odboru za lokalnu i područnu samoupravu, sa tim smo se složili svi bez obzira na političke boje, dakle evo prekršajne odredbe propisuje da će se, propisuju se znači u iznosu od 10 do 100 tisuća kuna svakako je to preveliko. Ja ću čisto evo postaviti, s obzirom da dolazim iz lokalne samouprave nekoliko nekoliko pitanja, konstatacija pa možda ćete mi moći odgovoriti, ukoliko ne, morat ću prije otić jer nisam iz Zagreba, a htio bih također pogledati pogledati utakmicu Hrvatske reprezentacije, ali vidjet ću u snimci ili kasnije u zapisniku. Da li će stupanjem na snagu ovoga zakona jedinice lokalne samouprave sve svoje pojavne oblike imovine morati evidentirati i dostavljati središnjem tijelu državne uprave za razvoj digitalnoga društva? Nažalost ovim zakonom ja bih rekao ipak da ne izjednačavamo državnu imovinu sa imovinom jedinica lokalne samouprave nakon što zapravo vi kao Vlada, odnosno ministarstvo pobliže odredite ustrojstvo, zapravo Vlada će odrediti ustrojstvo i način vođenja registra, njegov sadržaj, način prikupljanja podataka, za središnji registar koliki će biti rok za dostavu tih traženih podataka, koliko će po vašoj procjeni trebati vremena jedinicama lokalne samouprave da to učine. Još jedanput ponavljam, razlikuju se u ljudskim i fiskalnim kapacitetima, da li će se ta standardizirana i kontinuirana održavana evidencija koju predstavlja središnji registar, s obzirom na podatke koje čine, morati preuzeti i voditi na razini jedinica lokalne samouprave? To vjerujem da je to. Naravno upitno je oko vremena, oko novaca. I još jedanput naravno, problem za dosta lokalnih jedinica predstavlja uspostava registra nekretnina, za nekretnine koje imaju u svom vlasništvu. Dakle znamo da su jedinice lokalne samouprave krenule sa postupkom evidentiranja nekretnina u svom vlasništvu i suvlasništvu, dakle donesene su strategije raspolaganja i upravljanja nekretninama iz razloga boljeg strateškog raspolaganja, upravljanja istima, međutim još jedanput ponavljam riječ je zapravo o jednom dugotrajnom i kompleksnom postupku evidentiranja zbog neusklađenoga stanja zemljišnih knjiga, podataka državne geodetske uprave, stanja na terenu i dakle to iziskuje opet dodatne financijske troškove. Evo to su neka od ovih pitanja, još bih imao nekoliko komentara, to je da Zakonom o središnjem registru smatram da treba jasno propisati, ukoliko se ide na to, obvezu javne objave središnjeg registra imovine i na internetskim stranicama, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnoga društva i ono što smo imali malo i raspravu na odboru, vi ste rekli da upravljate imovinom, zapravo zapravo vi ste Ministarstvo državne imovine i ja onako kako ja to shvaćam jest da bi trebali, osim o isključivo državnoj imovini koja je u vašoj nadležnosti, stvarati i jedan zakonski okvir za upravljanjem imovinom na svim razinama, bilo to imovina jedinica lokalne samouprave ili ovo što ste spomenuli državnih poduzeća itd., dakle biti stvarno Ministarstvo državne imovine, onda ako je već odluka ove Vlade da bude ministarstvo, makar čujemo često u medijima priče da će se ić na spajanje, ukidanje toga ministarstva jer svi se vjerojatno bi se mogla većina čak nas tu složiti onako u nekim neformalnim razgovorima da imamo previše ministarstva, no to je tema na neku na neku drugu raspravu. Samo bih rekao, nemojte biti samo Ministarstvo imovine RH, nego stvarno Ministarstvo državne imovine. Reći ću ispred, naravno s jedne strane svaki pomak koji ide prema boljem upravljanju državnom imovinom, svaki pomak koji će značiti da će se ta državna imovina staviti u funkciju je s druge strane dobar, ali zbog kojih i nedostatak bit ćemo u prvome čitanju suzdržani. (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovani ministre sa kolegama. Dakle mislim da je ovo nešto što je kada govorimo o središnjem registru državne imovine davno već trebalo napraviti i apsolutno sve pohvale idu u hvaćanje u koštac s takvim problemom, prije svega sami ciljevi su i navedeni ovdje u članku 5., dakle da ih ne ponavljam, osim same evidencije, strukturu pojavnih oblika, naravno učinkovitije upravljanje i nadzor itd. Ono što je najbitnije zapravo uvijek znamo da u neznanju se lovi u mutnom, u nesređenosti postoje različiti ekstremi gdje su identične slične nekretnine ili ostali oblici vlasništva drugačije raspoređeni, upravljaju se, ne zna se tko je vlasnik itd., itd. Onda bi išao redom opet ponovo se osvrnuo vezano na, mislim da je vrlo dobro napisano u članku 2. stavku 2. što je to državna imovina i na što se ona sve odnosi i to je zbilja sveobuhvatno, sve ono što ima ikakve veze i sa državom, i sa jedinicama, gradovima, općinama, županijama, ustanovama, trgovačkim društvima, svemu onom što ima ikakve veze sa državom. No moram reći zbilja da u stavku 5. odnosno u članku 4. stavka 5. kad govorim o trgovačkim društvima koji je osnivač država, ja bi to više rekao u kojima država ima većinski udio, ako je to uopće moguće s obzirom na pravne strukture i vlasništva ako imamo od trgovačkih društava u kojima imamo i privatnih vlasnika, da li možemo svu njihovu imovinu, a ja mislim da možemo, ako možemo postavljati uprave i na Vladi donositi prijedloge i za imenovanje nadzornih odbora itd. i u krajnjoj liniji sva njihova poslovanja su javna, da onda možemo i sve njihove nekretnine i financijsko i nefinancijsku imovinu popisati jer ovako s ovim zapravo imamo, ja sam tu spomenio recimo dvije stvari. Znamo što treba napraviti i što sve treba dostavit, e sad idemo pitat tko to sve treba dostavit i kod toga tko imamo situaciju Borova d.d. gdje osnivač nije država, to je bilo društveno vlasništvo koje nije izvršilo privatizaciju, oni ovim tekstom nisu obuhvaćeni. Što je sa trgovačkim društvima kojima je osnivač drugo trgovačko društvo koje je u većinskom vlasništvu države ili ga je država osnovala? Znači ovdje, tu piše za ustanove, ali ne piše za trgovačka društva. Konkretno, HEP ima određenih društva kćeri koliko hoćete. Što je s njima? I oni imaju određenu imovinu. Znači, oni nisu po ovome kako ja iščitam, oni nisu obveznici. Druga stvar, vi ste, znači ovdje piše voditi evidenciju da su dužni dostaviti i unijeti podatke o pojavnim oblicima. Znači, u stavku 2., članka 4., vi ste rekli da je do sad bilo 227 obveznika, da ih sad očekujete više od 2000, što je naravno pohvalno. Mene zanima koji su rokovi? Do kada? Kad moraju dostaviti? Recimo u gradovima, općinama, pogotovo gradovima, pa kad gledamo grad Zagreb, tu ima svega i svačega. Ja sam kad se vratim na ono prvu stvar, ciljeve, ja vjerujem da ni oni sami nešto ne znaju, a nešto namjerno se drži negdje da nitko ne zna tko je vlasnik ili da je recimo grad vlasnik, ali to nije navedeno, nije popisano itd., itd. I tu treba zbilja reda uvesti. Jer kažem, dok je god neki nered, to netko zna iskoristiti. Koji je rok dakle za dostavu tih podataka? Jel ovdje smo vrlo dobro rekli da dostave ove podatke vezano uz promjene u vlasništvu drugim stvarnim pravima, trebaju biti od 30 dana, pa onda kasnije i u prekršajnim odredbama u članku 8. navodimo koji su prekršaji ako se ne dostave, a što je sa dostavom onih prvih podataka? Osnovnih, cijele imovine. Do kada? Ako netko izostavi nešto, nije donio sve, nije dostavio potpuno. Znači, to je nešto što bi, da li se to ide Uredbom, Pravilnikom ili ne znam. Prije svega, znači mislim da bi to trebalo možda malo doraditi. Generalno gledano, gledano, ovo apsolutno zaslužuje svu podršku ne samo i Kluba HNS-a, nego svih klubova i zastupnika jer treba jednom već uvesti reda. I treba se .../Govornik se ne razumije./... u koštac onom što je državno od svih nas, tko time upravlja, kako, pod kojim uvjetima i kako se raspolaže. Jer čak znamo da uvijek kažemo da je država možda loš gospodar, ali mi imamo jedinice lokalnih samouprava i regionalnih, gdje tamo tek se ne zna što i kako. I oni će trebat koji nemaju ni svoje urede za gospodarenje imovinom i nemaju svoje popise. Jer pazite što ulazi ovdje. Sva financijska i nefinancijska imovina. Recimo, oglasni prostori na područjima gradova koji su samostojeći, recimo. Oglasni prostori koje grad koncesionira, daje nekome. Koliko ih je? Tko je kome dao? Kako niču na gradskim vlasništvima? To je posebna, ne govorimo samo o financijskoj imovini, ako govorimo o objektu, nego i onome što taj objekt donosi. Znači, kao nefinancijska. Dakle, to nešto vrijedi. Da li je to slijepo pročelje na stajalištu autobusa, nebitno. Znači, i to je određena vrsta imovine koja se može kapitalizirati za radit. Dakle, tu je apsolutno puno posla, zato kod tih rokova mi je bitno, mi smo ih naveli ovdje, ja znam da to ne može se napraviti u roku od 60 dana. To je apsolutno nemoguće, niti čak 6 mjeseci, ali da bi ih trebalo potaknuti da to naprave, to da. Jer ako ćemo ih kažnjavat da ne dostave promjenu, mislim da bi bilo dobro da se utvrde neki rokovi ili neke modalitete na koji način koji postotak i dio imovine se mora donijeti i što sa naknadno pronađenom imovinom? Odjedanput se netko sjeti, joj vidi, ovo nismo znali na početku, a šta ćemo sad. Evo, kažem, zato zbilja to nije samo tko će voditi. Ja mislim da je to tehničko pitanje i tu treba voditi onaj koji ima najviše tehničkih pretpostavki. Kolege su rekle zašto ne Ministarstvo državne imovine. Mislim da je apsolutno nebitno kod koga je baza podataka i tko servisira servere i to. Bitno je što se radi s time i kako se upravlja s time. I na koji način se prikupljaju podaci. I tu vodi naravno glavnu riječ Ministarstvo državne imovine. Ja uopće nemam nikakav problem s time, kolege će tu nešto, ne znam zašto, valjda moraju nešto iz oporbe reći da nije dobro, pa hajde. Ali u pravilu, ovo je izuzetno bitna stvar. Mislim, zašto sada raspravljamo, nema nikoga, da nismo do sada ovdje, rekli bi eto vidi ih, skratili ste radno vrijeme zbog utakmice, a drugi moraju raditi. Dakle, nikad ne možete udovoljiti nikome. Mislim da je ovo i dobro i prvo čitanje, imat će se vremena i promijeniti sve i doraditi i svakako puna podrška i ministru na ovome jer ovo mislim da će uvesti puno reda, a i da će mnoge maske pasti. Klub HNS-a još jednom će podržati ovo u prvom čitanju, molim vas da uvažite ove upite i prijedloge. Hvala. Hvala. Sad imamo pojedinačnu raspravu. Bio se prijavio poštovani zastupnik Gordan Maras. Nažalost ga nema, gubi pravo na govor. I time zaključujem raspravu. Dat ću riječ još predlagatelju, poštovanom ministru Mariću. (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, zahvaljujem na ovoj raspravi. Žao mi je što nema zastupnika Vešligaja jer je načelno govorio neke stvari, ali nije dao ni jednu preporuku za poboljšanje zakona niti je dao ijednu sugestiju. Iskazao je sumnju u visinu prekršajne kazne. Prekršaj je predviđen od 10 tisuća do 100 tisuća kuna. Ako kolega Vešligaj ima prijedlog nekakav drugi, volio bih čuti, pa ćemo prilagoditi možda većini, kako se iznese stav. Nemam ništa protiv da ta kazna bude i od 10 tisuća do 50 tisuća kuna, ali kako većina odluči u Hrvatskom saboru, volio bih čuti što više mišljenja po tom pitanju. Međutim, interesantno je da je upravo u ime Kluba SDP-a govorio Vešligaj o Zakonu o središnjem registru državne imovine, a Klub SDP-a je donio, predložio, izglasao u ovom Saboru Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH kojom je predviđeno da će se donijeti posebni Zakon o registru državne imovine i kojem nije bilo definirano tko vodi registar državne imovine. U tom Zakonu nije bilo propisano uopće. Samo u završnim odredba je bilo predviđeno da će do donošenja novog Zakona pravni prednik Ministarstva državne imovine voditi evidenciju državne imovine. Naravno, najlakše je nešto načelno da bi bilo dobro da Ministarstvo državne imovine upravlja imovinom državnom na svim razinama. I lokalnim i svim, to je malo to je malo preambiciozno, ako netko uopće imalo pozna način funkcioniranje države. Možete li zamisliti u jednoj državi, da jedno ministarstvo kaže da će upravljati imovinom drugog ministarstva. Pa kako bi reagirali na to, ministar obrane, recimo, da upravlja ministarstvom državne imovine, zrakoplovima, svim borbenim sredstvima, svom imovinom kojom raspolaže ministarstvo obrane. Kako bi reagirao u bilo kojoj državi ministar unutarnjih poslova, kada bi Ministarstva državne imovine upravljalo njegovom imovinom, a da ne govorimo o drugim institucijama, recimo bolnicama, jedinice lokalne samouprave, gradovima, e neće grad upravljati tom imovinom, upravlja će Ministarstvo državne imovine, ili tvrtkama ili ovime se samo propisuje da je nužan središnji državi registar, nužan. I da svi obveznici moraju dostavljati svoje podatke, a Ministarstvo državne imovine će dostavljati svoje i voditi svoju evidenciju za onom imovinom kojom upravlja. Što se tiče društava kćer, kolega je iznio opasku, iako po samoj definicija, osnivač je već obveznik unijeti u registar, da on ima društvo kćer u svojoj imovini. Nemamo ništa, razmisliti ćemo o tome da unesemo u zakon i da društva kćeri dostavlja. Iako, kažem, već je to predviđeno, jer osnivač već ima tu imovinu u svom pregledu da je društvo sa cijelom imovinom društvo kćeri je u registru državne imovne. Ali, ako budemo potrebno da i društva kćeri sa svom svojom imovinom upisuju, nemamo, vrlo rado ćemo to reći. Jedinica lokalne samouprave su i do sada dostavljale obvezu imale dostavljati podatke. Međutim, nisu dostavljale redovito. Sada mi propisujemo u kojem roku se to i taj rok je moguće do drugog čitanja korigirati, vidjeti koji je objektivan, je li to 30 dana od promjene nastale promjene dovoljan rok. Možda nekom je nešto, mi mislimo da je, ali ako ima i boljih rješenja, mi ćemo razmisliti jel to 45 dana, 60 dana, ili ostaviti 30 dana, za svaku otvorenost smo tu. Što se tiče da podaci iz središnjeg registra nisu javni, pa čl. 6. kaže, čuo sam maloprije u raspravi gospodina Vešligaja, podaci središnjeg registra, obavljaju se na mrežnim stranicama, sukladno odredbama uredbe iz čl. 7. stavka 1. ovog zakona. Znači svi podaci su javni. Inače Ministarstvo državne imovine je potpuno otvoreno i transparentno. Ne znam, je li postoji ijedna institucija, koja svaku svoju odluku javno objavljuje. Na našim internetskim stranicama je svaka odluka Ministarstva državne imovine. Jeste li primijetili kako objavljeno natječaj. Više je to u javnosti prezentirano, kada se jedan natječaj objavi u Ministarstvu državne imovine, koliko nam je stalo da je on transparenta, javan, da je dostupan, nego prošli, neusporedivo sa prošlim vremenima. A neću odgovarati kolegi Vešligaju o radu Ministarstva državne imovine, ali samo u 2 natječaja, samo u 2 natječaja je dvije milijarde kuna osigurano investicija i oko milijardu kuna u državni proračun. Samo na dva natječaja. To prije nismo imali ni natječaja, a kamo li takve rezultate. Koliko smo bespravnih iselili, koliko smo se uključili, evo, mogu vam reći, najaviti, sjetite se otok Smokvica, je 25 g. bespravno korišten i RH je naplatila 0 kn za korištenje 25 g. Za sljedećih 30 g. potpisujemo ovih dana ugovor RH će za istu tu nekretninu dobiti 150 milijuna kuna. To je samo jedan mali podatak kako Ministarstvo državne imovine radi. I ne daruje oko osim onoga što jedinice lokalne samouprave zahtijevaju i traže i što im služi za napredak njihovog kraja, za razvoj njihovog kraja, za zapošljavanje, za poticanje, za motivaciju i za revitalizaciju svakog područja, da priupita svoje gradonačelnike i načelnike što radi Ministarstvo državne imovine, onda bi dobio odgovor, suprotno onoga što iznosi ovdje. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala vam predsjedavajući, ministre Marić, neću komentirati ovo oko Smokvice i vi ste obnašali neke funkcije u vrijeme dok Smokvica nije davala novac u državni proračun, nego ću postaviti pitanje od prije pola sata. ako proširujemo za 2000 subjekata, koji će upisivati u sustav, hoće li se za njih organizirati edukacija, interno ili preko natječaja i tko će to platiti? Ovaj put molim vas bez estivacije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Marića. Hvala lijepo. Dijelom se proširuje i neće se proširiti za 2000 obveznika, jer postoji sada obveznici koji ne izvršavaju tu obvezu jer zakonski to nije dobro definirano. Mi sada zakonski definiramo obvezu i za postojeće. Jednim dijelom će se i proširiti, a procjena je da će ukupno biti oko 2000 obveznika. Naravno da predviđamo i edukaciju, naravno da predviđamo i donošenje procedura. Pa kao što i radimo i inače, inače, nema tjedna da nisam u županiji sa gradonačelnicima i načelnicima, upravo radi edukacije, kako rješavati međusobne odnose i tako poboljšati suradnju. Tako i ovdje će biti edukacija svakako. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Čuraja. Zahvaljujem potpredsjedniče. Ministre samo da elaboriram malo više što se tiče stavka 4. članka 4. dakle, podatke vezano uz promjenu u vlasništvu i drugim stvarnim pravima svihj pojavnih oblika su dužni dostaviti u roku od 30 dana. Meni taj rok nije sporan, nego mene zanima što ako nema promjera, oni jesu dužni dostaviti sve informacijama o svim vlasništvu i nefinancijskom, financijskom, ali u kojem roku oni jesu dužni dostavili jučer bili, prekjučer, to ste dobro rekli, ali nema promjena, znači netko ima dugogodišnji najam. zakup, nebitno što se radi, ili se koristi vlastiti prostor ili ga ne znaju da imaju, do kada oni to mogu prijaviti a nisu do sada prijavili a ne ma promjene na toj nekretnini ili …/Govornik se Hvala lijepa. Dobra opaska i svakako da ćemo do drugog čitanja da nema prekršajne odredbe jer do sada nije pa nisu ni dostavili. Dakle vi govorite o onima koji su imali obvezu dostaviti a nisu dostavili pa neće biti promjene pa neće ni dostaviti. E sad će imati obvezu po ovom zakonu dostaviti jer im slijedi prekršajna kazna ali ćemo propisati rok u kojem ako nisu dostavili, dužni dostaviti, dat ćemo jedan razum rok, je li to 3 mj., je li to, vidjet ćemo do drugog čitanja, iskristalizirat ćemo pa ćemo predložiti u drugom čitanju. U članku 8. piše da su oni dužni bez odgađanja to učiniti. Ali za one koje nema promjene, i to su dužni. Propisat ćemo i to. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Time zaključujem raspravu o ovoj točci a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti.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

Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj, izvolite. **Čuraj,